Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Дами и господа народни представители! Днес е първата пленарна сряда за месеца

с оглед правилата на ротация, даващи първенство на Парламентарната група на Коалиция за България, за България, ще обсъждаме предложението на Сергей Станишев – председател на парламентарната група, който е предложил да бъде включен Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на оказан системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Движението за права и свободи не са предложили включване на точка. От името на Синята коалиция

е предложил – и това ще бъде съответно т. 3, Проект за решение за налагане на 6-месечен мораториум върху цените на едро на горивата за автомобили в Република България. Извън тези три точки, които, повтарям, не подлежат на гласуване, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание 7-9 март 2012 г.: 1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител: Министерски съвет. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители: Владимир Тошев и група народни представители; приет на първо четене на 29 септември 2011 г. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносители: Иван Вълков и група народни представители. 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. 6. Второ четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции. Вносител: Министерски съвет; приет на първо четене на 9 февруари 2012 г. Точка първа за в четвъртък се предвижда да бъде: 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител: Министерски съвет; приет на първо четене на 21 декември 2011 г. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. Вносител: Комисията за защита на личните данни. 11. Парламентарен контрол. Предвиден е за петък, 9 март, с начален час 9,00 ч. Режим на гласуване, моля.

Да. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващото по време предложение е от госпожа Мая Манолова, която предлага като точка в дневния ред за настоящия период, за тази седмица, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В средата на месец декември миналата година с колегата Милена Христова внесохме този законопроект за промени в режима на гражданската регистрация. Причината е ясна: възникнало напрежение сред българските граждани във връзка затегнатия режим за гражданска регистрация и изискването гражданите, които сменят постоянния си адрес, да представят нотариален акт за собственост на имота, в който живеят. По този начин хората, които промениха през миналата година местоживеенето си и не разполагаха с нотариални актове за жилищата, които обитават, тоест живеят в незаконни сгради или такива без надлежни документи за собственост, имаха проблем при регистрирането на постоянен адрес, а оттам и невъзможност да получат лични документи, лични карти. Това създава сериозни проблеми за всеки гражданин без лична карта, защото не може да получи социални помощи, да започне работа, да постъпи в болнично заведение. Това се отнася най-вече за социално слабите български граждани, особено до ромите, които са поставени в невъзможни условия да прекарат тежката зима на криза при това управление. Това беше причината да внесем този законопроект. Аз лично не разбирам бавенето от страна на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията Комисията по правни въпроси, още повече тези дни МВР алармира, че хората без лични документи са над 100 хил. души. Предстои смяна на личните им карти и всички, които са променили местоживеенето си и нямат надлежни документи за самоличност, ще бъдат поставени пред невъзможността да получат такива предвид затегнатия режим за гражданска регистрация. Нашето настояване е за включване на този законопроект в дневния ред или, най-малкото, за по-успешни действия от страна на парламентарното мнозинство. Ако не харесвате нашия законопроект, внесете собствен такъв, но този проблем на социално слабите български граждани трябва по най-бърз начин да бъде решен. Подлагам на гласуване направеното предложение за включване в програмата ни за тази седмица – Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация с вносители Мая Манолова и госпожа Христова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, с оглед на резултатите от проведеното сега гласуване, аз вярвам, че има достатъчно воля да се приеме решение да се включи в дневния ред нашето предложение, защото този проблем наистина съществува. Ние го обсъждахме в Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Тогава, по предложение на председателя, неговото разглеждане в комисията беше отложено с идеята да бъдат направени цялостни промени в раздела, който засяга гражданската регистрация. Уважаеми колеги, този проблем съществува. Той засяга не само социално слабите български граждани, а и тези, които живеят в незаконни жилища, голямата част от хората от ромски произход, но засяга много български граждани, които по една или друга причина нямат нотариален акт за собственост. Получава се така, че когато родителите имат издаден документ за самоличност, техните деца нямат възможност да получат такъв. Получава се така, че хора, български граждани, които плащат данък сгради, плащат такса смет, обитават от години жилищата, не могат да извадят лична карта на адреса, на който живеят от години наред. Така че проблемът е всеобхватен, съществува и аз се надявам отново да помислите – затова правя процедурно предложение за прегласуване – и да подкрепите нашето предложение, за да можем да разгледаме този въпрос и да намерим най-правилното решение.

Следващото предложение е от господин Десислав Чуколов – заместник-председател на групата на „Атака”, който предлага по реда на чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов във връзка с подписания от него Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз в Брюксел. Господин Шопов ще ни представи предложението. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в шума на станалите скандали миналата седмица от вниманието на широката публика, на българската общественост и на нас самите убягна най-важното събитие, а то е подписването на Пакта за стабилност в Брюксел, сторено от министър-председателя. Всички знаем, че този акт означава в огромна степен ограничаване на суверенитета на българската държава и поемане на ангажименти, които са с далекосрочни последици и за десетилетия напред. Преди подписването на този акт ние от „Атака” много пъти искахме, настоявахме, внасяхме подобни предложения – министър-председателят да дойде в Народното събрание, за да чуем от него какви ще бъдат параметрите. Само в едно негово идване, което беше инцидентно и не специално в тази връзка и за тази цел, той даде общо взето някакви мъгляви обяснения за това какво възнамерява да подпише. Така че той замина за Брюксел без санкцията на българското Народно събрание, която трябваше да бъде с изрично решение и да му определи едни ясни правомощия, а не тези мъгливи, с които той замина. След подписването в Брюксел на това споразумение беше редно и е редно, може би тази седмица, той трябваше да го направи непосредствено след завръщането си от Брюксел, но и тази седмица не е късно да заповяда тук и да даде обяснение за параметрите на подписаното, а не ние да го научаваме от медиите и да гадаем някои неща, да му бъдат зададени някои въпроси и по същество той да отговори на поставени от нас въпроси. Затова молим да бъде подкрепено нашето искане за поканването му, явяването му и изслушването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за включване като точка в програмата ни на изслушване на министър-председателя на Република България. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Най-невероятното е, че имаше против това предложение, което е абсолютно законно – не друго, а министър-председателят да дойде в Народното събрание, да изложи и да обясни какви са параметрите на едно съдбоносно за всяка от страните в Европейския съюз и за нас споразумение, подписано в Брюксел. Поне тези, които бяха против, да бяха постъпили като колегите си и да гласуват „въздържали се” от кумува срама. Не мога да си обясня това нежелание и Вие, като колектив като колектив от народни представители, групирани в Партията ГЕРБ, да стоите на амбразурата и да защитавате министър-председателя не за нещо друго, а за да дойде да изпълни законово и конституционно свое задължение. В момента се провежда заседание на Министерския съвет. Ясно – министър-председателят е тук, много наблизо до сградата на Народното събрание, до залата, до всички нас. Нищо лошо няма в това да му бъде съобщено желанието на Народното събрание – да бъде викнат и да дойде да отговори на поставените въпроси. Явно е, че заседанията на Министерския съвет се провеждат все във време, което съвпада със заседанията на Народното събрание и това се използва като допълнителен мотив, начин за извинение – както ученикът използва бележка за извинение, за да не присъства в клас, в час, за да не дойде да отговори на поставените въпроси. Нищо няма да го правим министър-председателя, няма да го мъчим, няма да го тормозим. Само ще го питаме за нещо, което...

Следващото по време предложение е от господин Ангел Найденов, заместник-председател на групата на Коалиция за България, който предлага да бъде включен Проект

В рамките на около един месец в страната бяха проведени редица протести срещу подписаното от българското правителство Търговско споразумение за борба с фалшифицирането. Тези протести бяха и продължават да бъдат част от едно по-общо противопоставяне на граждани и на политици срещу рисковете за правата и свободите на хората, които са заложени в това споразумение. Огромната част от хората оцениха споразумението като противоречащо на интересите им. Заявиха, че процесът на преговори е протекъл непрозрачно и настоятелно поискаха българското правителство да оттегли подписа си, а парламентът да не пристъпва към ратификация. Разбира се, споразумението има и една друга страна – защитата на авторските права. Тема, която е достатъчно важна, която не бива да се игнорира и по която трябва да се търсят решения. Това, което се случи след всички протести, беше, че българското правителство спря процедурата, тоест под някаква форма я замрази. Това „замразяване” носи опасения. Според нас това не е достатъчно. Според нас парламентът трябва да се произнесе под определена форма, да изрази мнение и същевременно да стане част от това общо противопоставяне на рисковете за правата и свободите, за интересите на хората. Ние предлагаме това да стане под формата на декларация, която да бъде подкрепена по възможност от всички парламентарни групи и да се изрази обща позиция. Освен произнасянето, декларацията ще даде възможност в българския парламент

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, внесеният от нас проект цели обществото да получи категорична гаранция, че България няма да влезе в процедура по ратификацията на АСТА. Обещанията на министър-председателя, както една голяма част от тях, много често се променят в зависимост от някакви новонастъпили обстоятелства. В българския парламент като че ли има всеобщо съгласие, че АСТА нарушава съществено правата на българските граждани, че българското законодателство предоставя достатъчно механизми за борба с пиратството, че българските закони са отишли много по-напред от законодателните решения в други страни, включително и такива от Европейския съюз, в защитата на интелектуалните права. В този смисъл ние предлагаме декларацията на парламента, с която той да заяви своята воля, веднъж, че е за защита на правата на българските граждани срещу нарушаването им и намесата в тях, и, на второ място, че парламентът последователно ще предприема мерки за защита на авторското право и за борба срещу пиратството – един от един от предметите, които се уреждат в АСТА. В този смисъл една такава декларация ще даде отговор на българското общество за действителната воля на Народното събрание относно по-нататъшното придвижване

в програмата за тази седмица да бъде включен Проект за решение относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането – АСТА. Имате думата, господин Чуколов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, нашето предложение е свързано отново със Споразумението за борба с фалшифицирането, за което говориха и колегите от БСП. В случая ние предлагаме Народното събрание да задължи правителството

Следващото предложение е на господин Павел Шопов, който предлага проекти за решения за попълване състава на четири постоянни комисии. Господин Шопов, имате думата.

Поставяме съвсем резонно, логично и естествено един въпрос, който винаги съм наричал от тази трибуна домашен въпрос за Народното събрание. Той е устройствен проблем и се отнася до постоянните комисии в Народното събрание. Парламентарната група на Политическа партия „Атака” няма свои представители в тези комисии, които сме посочили. Налага се някой от нас без право на глас да ги обикаля, да следи какво става там – нещо, което не е в реда на нещата и което не е нормално и редно за българския парламент като устройство на неговите подразделения, съставляващи органи на действия.

в тези комисии, в които има вакантни места. Касае се дори до една комисия, която не знам как работи в момента – това е паритетната Комисията за борба с корупция и конфликт на интереси комисия, в която, когато беше съставена, всяка от политическите сили има свой представител. Месеци наред

Следващото предложение е от народния представител господин Станилов, който предлага да бъде включен Проект на решение за прекратяване договорите за отдаване под наем, концесии или аренда на държавни и общински естествени и изкуствени водоеми. Имате думата, господин Станилов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето предложение се отнася до многобройните аварии и свързаните с тях нещастия за българските граждани, които се случват в кризисни за природата периоди и от това страдат много български граждани. Не знам колко души в залата знаят, че България е на първо място в Европейския съюз по броя на изкуствените водоеми – малки и големи, които бяха построени по времето на социализма с различни цели – напояване, рибовъдство и така нататък. След промяната по време на прехода те бяха отдавани на концесия, на аренда, под наем с различни договори, по-голямата част от които бяха сключени без условия за поддръжка и отговорности за стопанисването им. В тази връзка ние предлагаме да приемем акт на Народното събрание, с който всички тези договори да бъдат прекратени да бъдат сключвани договори при ясни параметри на права, задължения и поддръжка и да се носят отговорности. Мисля, че това наше предложение няма политически изрази. Напротив, то трябва да обслужва българските граждани.

Законопроект за Националната политика за младежта. Вносител е Ивелин Николов Николов и група народни представители. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за подпомагане и развитие на младежта. Вносител – Деница Гаджева. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Вносител – Захари Георгиев. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика и Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Разпределен е и на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносител – Христо Бисеров. Комисията по земеделието и горите. Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносители – Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносители – Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията. Вносител – Христо Бисеров. Водещата е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за изменение на Закона за горите. Вносител – Христо Бисеров. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси. На 2 март 2011 г. с вх. № 203-16-12 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на финансите за 2011 г. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 5 март 2012 г. с вх. № 203-02-6 в Народното събрание е постъпил Отчет за изпълнението на утвърдените политики и програми на Министерството на вътрешните работи за 2011 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 5 март 2012 г. с вх. № 203-10-8 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнението на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на правосъдието за периода 1 януари 31 декември 2011 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 5 март 2012 г. с вх. № 202-00-12 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г. С мое писмо отчетът е изпратен на всички постоянни комисии на Народното събрание. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 29 февруари 2012 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за общ индекс и цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за декември 2011 г.

Имате думата, господин Чуколов. последните две години и половина се наложи като трайна тенденция системното оказване на политически натиск върху съдебната власт и върху отделни нейни представители по конкретни дела от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Всичко това сериозно засяга авторитета на правосъдието и ограничава независимостта на съдебната власт. Чрез своите публични изказвания вътрешният министър системно насажда недоверие в съдебната власт, представя пред обществото оценки и квалификации по отношение на неприключени съдебни производства и актове на съда. Оказва се системен натиск върху съда да не зачита презумпцията за невинност. Типични примери в това отношение има много. Всички помнят, включително и от тази трибуна, поведението по случая в Горна Оряховица, всички си спомнят коментарите от тази трибуна по случая в Кърджали, всички знаят случая с лекарите от Благоевград. Вчера беше наказан полицейският инспектор от Ботевград, който е упражнявал полицейско насилие, макар че от тази трибуна вътрешният министър се произнесе по доста категоричен начин за вината на непълнолетните от Скравена. Уважаеми дами и господа народни представители! Съзнателно и целенасочено се отправят обвинения към съда в съпричастност към извършването на тежки престъпления. Това поведение на вътрешния министър е недопустим опит за въздействие върху вътрешното убеждение на съдиите, което подкопава фундамента и принципите на правовата държава, нарушава основни конституционни принципи и текстове от действащата Конституция. Ескалацията на арогантността на вътрешния министър достигна своя апогей с обвиненията към председателя на Съюза на съдиите госпожа Мирослава Тодорова, че обслужва интересите на организираната престъпност и че умишлено е забавила дело за изнасилване на две момичета. По-късно се разбра, че става въпрос за забавяне, което е във фазата, за която отговаря държавното обвинение, а не съдът. Това изказване провокира справедлива ответна реакция на магистрата, която на свой ред заведе дело за клевета.

съди за клевета член на кабинета, представител на изпълнителната власт. Потресаващо беше изявлението на министъра, в което той заяви, че занапред операциите по залавяне на освободен с акт на съда обвиняем,

което беше персонално насочено към председател на съдебен състав, изменил мярка за неотклонение на обвиняем. Последваха някакви смешни обяснения, че „Ралица” нямало нищо общо с председателя на съответния състав. Цялото общество разбра, че именно такива гнусни милиционерски номера са стил на поведение в отношението към съдебната власт. В опит да оправдае проблемите, които изпълнителната власт има по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията, със своите изказвания министърът на вътрешните работи дискредитира както съдебната власт, така и независимата българска адвокатура. С абсурдния призив Висшият съдебен съвет да контролира адвокатурата, тъй като адвокатите внасяли, забележете, дисбаланс в процеса, господин Цветанов демонстрира освен непознаване на фундамента на правовата държава, постави и под съмнение правото на независима адвокатска защита на гражданите в справедлив съдебен процес, и то в условия, когато България не е постигнала състезателност в наказателното производство, когато органите на държавното обвинение имат значителни законови предимства в доказването на престъплението. И въпреки това резултатът от тяхната работа много често е твърде спорен. Войната между институциите прехвърли границите на българската държава и провокира Европейската асоциация на съдиите – най-представителният орган на магистратите от стария континент, да вземе отношение по проблема. Така един от основните изводи в Доклада на Европейската асоциация на съдиите за независимостта на съда в България беше, че нереалистичните очаквания за тежки присъди и предположения и дори обвиненията на министъра на вътрешните работи за корупция и липса на компетентност от страна на съдиите излагат на риск независимостта на съдебната система и сериозно нарушават върховенството на закона. Експертизата на международната организация за независимостта на съда е изпратена и до Европейската комисия, и до Съвета на Европа, и до Венецианската комисия. Един такъв акт от страна на Европейската асоциация на съдиите поставя България в твърде срамно положение по отношение на спазване на европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Постоянните нападки и обвинения към съдебната власт неминуемо се отразиха и върху констатациите на Европейската комисия в Междинния доклад за напредъка на България по механизма за верификация и партньорство. Липсата на взаимодействие между институциите, генерирала от постоянни нападки на вътрешния министър, води до липса на реални резултати и това неминуемо се отразява в констатациите на годишните доклади. В препоръката си от доклада през юли 2011 г. Комисията обърна внимание именно на подобряване на съдебната практика, организацията на прокуратурата и сътрудничеството между съдебната власт, полицията и другите административни органи. Това не беше изпълнено и заради това през февруари техническият доклад отрази поредните негативни констатации. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов носи основна отговорност за отсъствието на ефективно взаимодействие между институциите за справяне с престъпността и корупцията – тежки, последователни констатации в последните доклади на Европейската комисия. Нещо повече, той преднамерено и целенасочено възпрепятства това взаимодействие чрез непрекъснати обиди и клевети по адрес на представители на независимата съдебна власт, които не рядко квалифицира и като мафия. Дори министър-председателят Борисов няколко пъти беше принуден публично да се разграничи от поведението на министъра си, като поиска той да поднесе извинение. Вчера чухме нещо като извинение, макар че при такива условности, които за пореден път показват, че едва ли не има и част на неразбиране на проблема за независимостта на съдебната власт, за конституционните принципи в правовата държава, за демократичното устройство, което не търпи намеса – нито публична, нито тайна, в работата на една независима по Конституция власт. Компрометирането на съдебната власт от страна на вътрешния министър ще води и занапред до тези тежки констатации за липса на реформа в съдебната власт и за липса на добри резултати в борбата с организираната престъпност. Уважаеми народни представители, предвид гореизложеното, предлагаме да се създаде временна анкетна комисия с оглед изключителната важност на този проблем – натискът върху съдебната власт от страна на изпълнителната и като критерии от докладите на Европейската комисия. (Председателят дава кои са причините, случаите и да потърси, да предложи на Народното събрание решения, които да свалят тези обвинения към България. Благодаря Ви. Дискусията е открита. Моля народни представители, които желаят да участват в нея, да дадат знак.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, много е тъжно, че разглеждането на този въпрос става по реда на извънредния способ за вкарване на точка и на проблем в дневния ред – по чл. 43, ал. 7. Напрежението и проблемите в последно време, особено предвид изцепките на вътрешния министър, са толкова много, че въпросът трябваше да бъде поставен на разглеждане съвсем регулярно. Ние от Политическа партия „Атака” сме правили няколко опита проблемът да бъде внесен в пленарната зала – искахме изслушване на вътрешния министър, желаехме чрез зададен въпрос до него да отговори на поставени въпроси, които днес се разискват. Това наше искане беше отклонено, беше направено всичко възможно Цветанов да не се изправи да отговаря тук. Слава Богу, че съществува възможността по чл. 43, ал. 7, въпреки по друг начин формулирано това искане от БСП да стигне до пленарна зала. Тук трябваше да бъде вътрешният министър, защото той е основният виновник за този дебат. Дано чува това, което си говорим тук. Би било редно да му бъде съобщено, че има такъв дебат, в който името му ще бъде споменато и ще бъдат разисквани най-вече проблеми, които е създал самият той. Когато говорим за намесата на изпълнителната власт и на вътрешен министър в работата на съдебната власт,

случаи и една абсолютна повтаряемост не през един мандат и не с един вътрешен министър. Бих казал по-скоро, че няма вътрешен министър и няма управление, няма министър-председател и правителство, които да не са се опитвали да сложат ръка върху съдебната власт и да я подчинят. казал, е някакъв безусловен рефлекс на изпълнителната власт, която винаги се опитва, в нарушение на Конституцията и на основни начала в парламентарната държава, да контролира или да обвинява съдебната власт или съдебната система в някакви нарушения. Разбира се, много често, предвид многобройните проблеми в съдебната система и произтичащи от съдебната власт, има основания за критики, разбира се, има основания за отправяне на упреци, но това не означава, че може и трябва да бъдат осъществявани посегателства. В по-далечно време изпълнителната власт смени цял съдебен съвет, за да си нагласи и да си постави удобни

Това продължи и през следващото, и по-следващото, и в миналото, а сега виждаме и в сегашното управление. В това отношение от тази трибуна винаги сме заявявали, че една политическа сила в България има огромно влияние върху съдебната система. Парадокс е, че точно тази политическа сила поставя въпроса толкова коректно днес – всъщност това е една индулгенция за БСП. БСП стига до положението да пледира и да бъде защитник на независимата съдебна власт и система пред вас. Тотално вие от ГЕРБ за тези две и половина-три години докарахте нещата, че легитимирате БСП – политическата сила, която държи огромна част от магистратите и има изключително влияние в съдилищата и във Висшия съдебен съвет, и в Конституционния съд, в защитник на съдебната власт и независимото съдийско мнение и усмотрение. Разбира се, най-драстичният случай беше този, за който преди време ние от „Атака” на няколко пъти се опитахме да заострим вниманието и той да бъде разгледан тук – преките директни обвинения на министър Цветанов по отношение на магистрати, и то на

Дори на министър-председателя му стана неудобно и за да отправи тази критика към Цветанов, явно и на него му е писнало и му е дошло до гуша от изцепките на вицепремиера в това отношение.

опитът на Цветанов да влиза в ролята на един Архимед едва ли не и да говори за скачените съдове – съд - Министерство на вътрешните работи - полиция. Нелепи сравнения на човек, който явно си няма хал-хабер от основни начала в държавното устройство, от конституционната уредба на държавата, от съотношението между изпълнителна власт и

сочи и описва несъстоятелността на този министър на вътрешните работи, който на всичко отгоре е и вицепремиер. Просто му препоръчвам да прочете малко книжки, ама от най-елементарно естество, дори не за Юридическия факултет, а тези, които в други ВУЗ-ове, в Икономическия например, дават най-обща представа за държавата, правото и конституционното устройство, за да не прави такива смешни съждения, които днес се поемат от медиите и се тиражират във вестниците, като едва ли не успешно сравнение и опит от негова страна да направи едно мечешко, съвсем неуместно и несръчно извинение. извинение. Предложението, което днес разглеждаме, от страна на БСП, се явява единственият начин за предизвикване на дебат по този изключително важен въпрос. Ние от „Атака” винаги сме казвали, че съдебната система и съдебната власт няма да се оправят с нелепи и смешни първосигнални обвинения на този или онзи от нас, или на някой министър, па макар и той да е вицепремиер. За преодоляване на огромните проблеми в съдебната власт трябват системни мерки, които произтичат от промяна в Конституцията, и то сериозна промяна в Конституцията, гласуване на пакет от закони, някои от които ние сме предлагали и сме пледирали в тази зала. Днешният дебат, при всички случаи, е много полезен. Дано някой да си вземе най-после

ние също изразяваме учудване, че управляващото мнозинство на няколко пъти не подкрепи и отхвърли предложението Проектът за решение за съставяне на Временна анкетна комисия за упражняване на системен натиск върху съдебната власт.

Дори го включи в предмета на дейност на една друга анкетна комисия. Ако Вие наистина сте съгласни, че съществува такъв проблем –натиск върху съдебната власт, то трябва да се съгласите, че с този проект за решение ние назоваваме коректно субекта на този натиск. Опитът Ви да подмените субекта на натиска върху съдебната власт, да посочите някакви други опозиционни фактори, които не разполагат с какъвто и да е ресурс, за какъвто и да е натиск, е, меко казано, несериозно. Това е част от общата схема на политическо противодействие, което се опитвате да реализирате за подмяна на политическата отговорност. Проблемът със системния натиск върху съдебната власт обаче, който се упражнява от изпълнителната власт, не е тривиален проблем, уважаеми госпожи и господа. Това е проблем, който има пряко отношение с конституционните устои на Република България, защото дискредитира основополагащи конституционни принципи за разделяне на властите и за върховенството на закона. Ще го кажа тихо, за да направите усилие да ме чуете: в България от три години тече опасен процес за налагане на правораздаване по целесъобразност. Нека да бъда още по-ясен: тече опасен процес на упражняване на системен натиск върху съда да правораздава по политическа целесъобразност, а не по законосъобразност. Това е част от процеса на овладяване на съдебната система. Има добре организиран, добре систематизиран опит за овладяване и подчиняване на съдебната система. Уважаеми колеги, допусне ли се това, ще допуснем изграждането и на последния елемент на една власт, която най малко може да бъде определена като демократична. Ще завърша изказването си с вчерашното извинение на вицепремиера Цветанов. Когато чух анонса изведен в чиста форма, че Цветанов се е извинил на съдебната власт, честно казано, аз бях приятно изненадан, докато не прочетох второто изречение. „Ако някой се е почувствал засегнат, моля да бъда извинен” – казва той. Дотук добре, но второто изречение е: „Никога не съм поставял всички съдии под общ знаменател”. И аз тук питам: кой е общият знаменател? Определението, че обслужват мафията, което означава, че част от съдиите не са под този знаменател, но други продължават да стоят под този знаменател?! Тоест, под формата на обвинение се повтори една ужасна, недопустима обида. Дори и да има проблеми в съдебната власт,

има Етична комисия на Висшия съдебен съвет. Те нямат никаква стойност, защото има морални цензури в българското общество, които ще решат кой съдия е правилният и кой съдия обслужва мафията. Уважаеми госпожи и господа, непременно трябва да се създаде тази анкетна комисия, за да се спре чрез изясняване на всички факти и обстоятелства, чрез даването на публичност още веднъж на публично известните скандални опити на подчиняване на съдебната власт, да се спре този процес на ерозиране на конституционните основи на Република България. Благодаря за вниманието.

Вярно е, че докладите на мониторинга на Европейския съюз върху България са негативни в частта за съдебната власт. Това е вярно. Вярно е, че се повтарят едни и същи критики и че практически няма напредък. Вярно е, че е задача на всеки политик да се опитва да дава идеи, да дава предложения и да участва при изработването на решения, за да не се случва така, че следващият доклад да е по-остър от предишния, а да се види волята на всички заангажирани в политиката на страната за решаване на тези въпроси. Това е вярно. От тази гледна точка господин Цветанов има правото като политик да изразява тези позиции, да предлага идеи. С това съм съгласен, както впрочем всеки един от нас. За съжаление обаче тези позиции не водят до положителни промени. Аз не бих застанал на позицията да защитавам всички съдии в страната, всички прокурори, защото това ще бъде неразумна позиция. Вярно е, самите факти показват, че има десетки необясними случаи, че има нарушения, че се прикриват нарушения, обвързаности, че се хващат хора от съдебната система с подкупи и така нататък. Това са верни неща. От тази гледна точка е трудно човек да заеме страна. Не може да има прав в съдебна система и крив министър министър на правосъдието, и крив министър на вътрешните работи. Кое обаче според мен не е наред в цялата работа в тази конфигурация, която се опитва да отговори на критиките? Първо, не е наред самата структура на кабинета. Много пъти съм говорил това нещо, но сега ще го повторя още един път. Министърът на вътрешните работи отговаря за целия сектор за сигурност, включително за съдебната система и на практика на него му е възложено да координира тези стъпки, него му е възложено да координира тези стъпки, които страната трябва да направи, за да се стигне до положителни промени, да се види, че има воля и че нещо се решава, тоест на него му е възложено. Само че той има достатъчно собствена власт и според мен е в конфликт на интереси. Защо? Защото той е тази страна, която готви доказателствата, изяснява фактите, които служат като материал прокуратурата да изготвя обвинението. Тоест, ако в съда ние имаме прокуратура – обвинител, и защита – на обвиняемия, зад прокурора непосредствено се нарежда Министерството на вътрешните работи. този смисъл има заинтересованост на Министерството на вътрешните работи и фактите, и обстоятелствата, каквито и да са – коректни или некоректни, да водят до присъди там, където те са подали материали на прокуратурата, за да повдигне обвинение. И обратно – там, където МВР си е затваряло очите, там, където нарочно не работи по определени случаи и прочее – там да няма движение на прокуратурата, да няма обвинение, да няма дела и така нататък. В този смисъл някак си се създава паралелна линия на търсене на справедливост. Един вид справедливостта е там, където е Министерството на вътрешните работи, подготвило фактите и обстоятелствата за изготвяне на обвинителния акт, и обратно – няма справедливост там, където то не е участвало. И ако съдията счете, че са некачествени фактите и доказателствата, може да си спечели гнева на съответния министър, както в случая с Цветанов. Това е сериозен порок в самата система на властта. Бих приел част от тези изказвания, част от този натиск да бъде упражняван от председателя на Висшия съдебен съвет, от министъра на правосъдието. Нормално е, той председателства и представлява Висшия съдебен съвет,

Но не е нормално министърът на вътрешните работи поради обстоятелствата, които сега излагам, да се прави на единствения, отговарящ за този напредък, защото очевидно напредък няма. От тази гледна точка призовавам колегите си да подкрепят комисията. Надявам се, че комисията ще изясни всички обстоятелства и ще стигне до някакви сериозни изводи, именно по отношение на това как да не чертаем гранична линия между това кои са прави и кои са криви, а имайки предвид недостатъците в правоохранителните органи в Министерството на вътрешните работи и в съда, да намерим верните решения. Защото вярното решение в случая би трябвало да бъде ясна идея какви промени трябва да бъдат направени в законите, за да има ефикасна съдебна реформа. Защото ние се срещаме точно с това явление – политически натиск, обаче персонализиран, неопределен, недефиниран, в основата си с противоречиви интереси, с конфликт на интереси по отношение на съдебната система. Мисля, че съдебната система е твърде голяма, за да бъде подлагана на натиск – твърде голяма, твърде независима, твърде защитена от Конституцията и така би трябвало да бъде, за да бъде подлагана на натиск от когото и да било. прилага натиск върху нея е здравословно, и то от страна на всички политици, щом като ние сме съгласни, че там има неща, които не могат да бъдат търпяни и които са източник на негативите. И още една важна линия, поради която считам, че трябва вече, черпейки основания от доклада на Европейската комисия, включително от последния, да се създаде тази комисия. Тя се състои в упрека към така наречената намеса в назначенията на висшите нива в съдебната система. Има упрек към нашата страна затова, че се търпи вмешателство и че има политическо вмешателство при висшите назначения в съдебната система. Това вмешателство от кой може да дойде?

Като е видял, че не може по друг начин, решава да слага хора, които ще свършат работа, така както на него му се привижда, че ще свършат работа, а в същото време се стига до ново забатачване на проблемите. този упрек – за политически натиск, няма къде да бъде насочен, към кой е на практика?! Той не може да е към друга институция, а е към вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветанов. Това е вторият аргумент, по който аз призовавам колегите да подкрепят създаването на тази комисия. Трябва да се изясни имало ли е такъв политически натиск и най-важното – дава ли този политически натиск резултат? Дава ли резултат този политически натиск примерно по замазване на изборни нарушения? Ако дава дайте да установим тези неща, да видим практически какво се е случило, защото по този начин се създава една порочна основа, същият този министър да заявява тук от трибуната разни заплахи срещу този и срещу онзи във връзка с изборния процес. Аз мисля, че той не би трябвало да знае какви ще са резултатите от изборите примерно след две години, докато той съвсем убедено твърди, че някои хора няма да ги има в залата. Той откъде знае, министърът Цветанов, кой ще бъде в залата?

Въпросът е какво ще направи – той ще открадне гласове като в Плевен и след това ще замаже тази кражба в съда с подставени съдии? Какво ще направи точно?!

е голямо предизвикателство към интелекта на този министър на вътрешните работи, човек, който е организирал изборите, човек, който има елементарна интелектуална съобразителност, тоест елементарно може да се ориентира в ситуацията, никога не говори по този начин, защото това са директни заплахи. „Не говорете много тук, в залата, защото няма да Ви има.” – като че ли тази зала е

Той не може да знае резултатите от изборите. Аз си мисля, че може това нещо да го твърди убедено само тогава, когато има зад гърба си съдии, които му дават възможност да замаже ето такива кражби.

фактът, че всички парламентарно представени политически сили извън управляващото мнозинство декларираха принципната си подкрепа за този проект за решение, е красноречив за това, че наистина такъв проблем съществува, той е реален и остър обществен въпрос. Този проблем е реален не само защото не остана човек в България, който да не е убеден, че има такъв натиск, политически натиск върху съдебната система, не само защото и Европейската комисия вече почти открито намеква в последния си междинен доклад за наличието на такъв проблем, а и защото министър-председателят на Република България Бойко Борисов го заяви открито точно преди оповестяването на този междинен доклад. Тоест и министър-председателят вече призна, осъзна, че има такъв проблем и една основна част от вината за за тези негативни оценки, които се съдържат в доклада, носи и неговият вътрешен министър със системния си подход на конфронтация със съдебната власт. За три години „усилия” за подобряване функционирането на съдебната система ние достигнахме до този Междинен доклад на Европейската комисия, който за пръв път вече си спести авансово изтъкваната оценка за наличието на политическа воля за решаването на проблемите в съдебната система. Това показва, че Европейската комисия вече й омръзна да дава авансово своята подкрепа за декларирани намерения, когато те не са подплатени с реални резултати. Не са подплатени с реални резултати, защото от самото начало на управлението на ГЕРБ и специално поемането на ресора „Сигурност” от вътрешния министър Цветан Цветанов започна този системен процес на конфронтация, на натиск, на оказване на недопустимо влияние върху съдебната система с едничката цел тя да бъде подчинена и да започне да раздава угодни на властта решения и присъди. Винаги, когато дадено съдебно решение се отклоняваше от тази воля или от тези усилия за насочването им в тази „правилна” посока, беше заклеймявана, осъждана,

от своята съседка Румъния и има сериозната опасност в този доклад да се включи препоръка на Европейската комисия за продължаване на мониторинговия процес върху България, за разлика от Румъния. Аз искам да предупредя най-официално за тази опасност, за да не стане стане дума след това кой носи отговорността, кой е виновен и кой ще понесе последствията от едно подобно развитие на нещата. Защото, ако това стане, категорично е ясно, че вътрешният министър трябва да понесе най-сериозната политическа и институционална отговорност, ако тази опасност се реализира. защото, както стана дума от изказванията, той носи, той пое сам, по своя инициатива цялата отговорност по отношение на взаимодействието между изпълнителната и съдебната власт за сметка на тоталното обезличаване още от първия ден на ролята на министъра на правосъдието, който по принцип и по своята длъжност би трябвало да играе тази функция на посредника между изпълнителната и съдебната власт заради позицията си на председателстващ във Висшия съдебен съвет. Но, не! Министърът на вътрешните работи още от първия ден иззе всички тези функции и започна да

противоречие, крещящо противоречие с духа и записа на Конституцията по разделението на властите и неписаните правила за нуждата от тяхното ефективно взаимодействие в името на постигането на общодържавните цели за ефективно правораздаване, доведоха до тези негативни оценки и на Европейската комисия, и усещанията, които преобладават в българското общество. Всякакви, вече постфактум, извинения, на които сега ставаме свидетели, видите ли двете власти били скачени съдове и той никога не бил генерализирал и така нататък, идват много късно. След три години на конфронтация и липса на ефективен, добросъвестен и добронамерен диалог, никого не могат да убедят, специално в съдебната система, че те са искрени и са осъзната позиция на човек, който е разбрал вината и грешките си и има намерение да ги поправи. Препоръките, видите ли – нека съдиите и всички ръководители на звена в съдебната система да минават през изпита на обществото, да представят своите платформи и така нататък не само пред конституционно установения кадрови орган на съдебната система Висш съдебен съвет, са меко казано несъстоятелни. Защото в България, уважаеми колеги, съдиите са магистратите и, както всички знаете, те трябва да се подчиняват само и единствено на закона. Те трябва да прилагат закона и да се съобразяват само и единствено с него, а не с преобладаващото обществено мнение, защото съдебната система в България не е конвент, не е трибунал, който да раздава присъди съобразно общественото мнение. Всеки, който мисли който мисли обратното, значи не познава устоите на правовата държава. Аз бих посъветвал министъра на вътрешните работи – ако има такава идея, нека тогава да я разширим. Нека

След като имаме такава идея за съобразяване на магистратите с общественото мнение, нека това да се разшири за представителите и на Министерството на вътрешните работи. Защо за едните

Затова подкрепете тази комисия, която има едничката цел да разкрие досегашните слабости и да предложи ефективни способи за тяхното предотвратяване в бъдеще! Защото дори сега да отхвърлите този проект за решение и да не се създаде тази комисия, проблемът е достатъчно общоизвестен и споделен в общественото мнение, той е признат и от Европейската комисия, така че той не може да бъде скрит. Единственото, което може да направите, е да отложите неговото решаване. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нереалистичните очаквания за тежки присъди и обвиненията на министъра на вътрешните работи за корупция и липса на компетентност от страна на съдиите излагат на риск независимостта на съдебната система в България. Вътрешният министър критикува решение на българския съд по един агресивен и негативен начин. Тази линия на поведение на министъра увеличава и без това високото недоверие, което обществеността има към съдебната система. Това, уважаеми дами и господа, не са мои разсъждения, това не е мнение на представител на опозицията, това не са думи на засегнат от нападките на вътрешния министър магистрат. Това са констатации в доклада на една уважавана международна организация Европейската асоциация на съдиите, за ситуацията в България за недопустимия натиск на изпълнителната власт върху съдебната система. Този доклад не е от вчера. Той е от 27 април миналата година и е приет на общо събрание на тази организация в началото на месец май в Малта. За съжаление, нещата оттогава досега не са се променили. Напротив, ескалират в продължаващите нападки и атаки на министъра на вътрешните в изказванията му по отделни дела, често висящи, в оценките, които дава по мерки за неотклонение и други актове на българския съд. Своеобразен връх в този процес е екстравагантната идея на МВР да кръщава полицейски акции с имената на български съдии, като в процеса на дискредитация на съда се включиха и видни функционери на Политическа партия ГЕРБ. Забележете, какво е изявлението на председателя на Парламентарната група на ГЕРБ господин Велчев за остроумния почин на МВР да кръщава полицейски операции с имена на съдии и по-специално за кръщаването на полицейска акция с името на съдия Ралица Манолова: „Защо трябва да пазим авторитета на корумпираните съдии?” – пита господин Велчев в едно интервю пред българска медия. От къде, питам аз, господин Велчев в този случай знае, че става дума за корумпиран съдия и така с лека ръка, без притеснение, хвърля това обвинение по отношение на български съдия? Но, както се казва, лошият пример е заразителен и щом министърът на вътрешните работи си го позволява от висотата на своята позиция, то може да го направи всеки всеки може да обиди, всеки може да обвини български съдия. Тук се изкушавам да припомня едно позабравено решение на съда в Страсбург, което, забележете, е от началото на миналата година и в което България осъдена е за едно много по-безобидно изявление, произнесено от длъжностно лице по едно висящо дело. Тогава един прокурор си позволява по едно висящо дело да каже, цитирам, че няма съд, който да го убеди, че подсъдимият е невинен за това престъпление. Съдът в Страсбург казва, че по този начин длъжностното лице нарушава презумпцията за невиновност и единствено съдът може да каже кое лице е виновно и за какво престъпление. Представяте ли си, ако многобройните и далече по-драстични изказвания на вътрешния министър стигнат до Страсбург – изказвания, с които предварително се обявяват за престъпници лица само въз основата на шумни полицейски акции и предвид съществуващия висок обществен и медиен интерес? Обяснимо обаче това решение на съда в Страсбург е удобно забравено и войната срещу съдебната система е в ход и тя се използва според обстоятелствата. Съдебната система е необходимият и удобен грешник всеки път, когато правителството трябва да оправдава проблемите си с Шенген, неуспехите в битката с организираната престъпност или някой от негативните доклади на Брюксел. Крилата фраза: „Ние ги хващаме, те ги пускат”, постигна своето логично и, бих казала, драстично развитие в една друга фраза, а именно, че съдът е в услуга на организираната престъпност. И това обвинение, което цитирам, беше отправено не срещу който и да е съдия, а срещу председателя на Съюза на съдиите в България. Какво е внушението? Че някои съдии нарочно четат оправдателни присъди, защото, видите ли, са в услуга на организираната престъпност. И какво е очакването? Че всеки съдия, независимо от доказателствата, събрани по едно наказателно дело, трябва да произнесе осъдителна присъда по делата с широк обществен интерес, ако иска да е чист, ако иска да не попадне в категорията на корумпираните съдии или на тези, които вътрешният министър твърди, че са свързани с организираната престъпност, независимо от това какво е събрано в кориците на едно дело, само защото подсъдимият предварително е обявен за престъпник. Така, уважаеми колеги, изпълнителната власт прокарва една ясна разделителна линия в съдийското съсловие, като разделя съдиите на две групи. Едната група – на правилните съдии, които правилно мислят и правилно действат, които подкрепят действията на вътрешния министър и които комуникират с него. И друга група – на така наречените неправилни съдии, които критикуват управлението на съдебната система и които, представете си, си позволяват да поставят под съмнение правото на МВР да се произнесе предварително още при ареста на едно лице, че то е престъпник и трябва да бъде осъдено. Не знам всъщност колко хора от седящите в тази зала си давате сметка колко опасно е това и на какъв натиск е подложен всеки един съдия, за каква дилема става дума за всеки един, когато трябва да се произнесе в ситуация с недоказано обвинение, с негодни доказателства, само защото общественото очакване и публичният натиск е да бъде осъдено дадено лице!

Предвид твърденията и очакванията, че разследването е предварително провалено, представете си на какво ще бъде подложен съдията, който ще трябва да се произнесе предвид очакването на хората да има наказани и осъдени по този драстичен случай! Затова аз считам за напълно резонно искането на 46 уважавани български адвокати по наказателни дела, които поискаха да бъдат оповестени имената на така наречените правилни съдии на тези, които си комуникират ежедневно с министъра на вътрешните работи и които го подкрепят, за да могат тези адвокати да осигурят на своите подзащитни правото на независим и безпристрастен съд и на справедлив процес. Това, разбира се, едва ли ще се случи – едва ли някой ще оповести имената на тези съдии. Но по отношение на едно от тези имена със сигурност няма никакво съмнение – аз няма да издам някаква тайна, която някой от присъстващите да не знае, като кажа, че например председателят на Софийския градски съд съдия Янева е един от тези правилни съдии. Разбира се, аз няма как да си позволя да коментирам каквото и да е от нейната професионална дейност, но няма как да не кажа това, което е публично известно или това, което е публично оповестено от самата нея, а именно, че за времето, през което тя е председател на този съд, е издала три пъти повече разрешения за специални разузнавателни средства. Каква е нейната официално официално изразена позиция за използването на специалните разузнавателни средства? Имам предвид указанието, което беше отправено до МВР и до ДАНС, което драстично се разминава с мнението на останалите български съдии, оповестено вчера на един много широк съдийски форум. Правилният съдия Янева посъветва МВР и ДАНС да искат специални разузнавателни средства за максимално допустимия за това срок, при това с едно искане да искат по няколко специални разузнавателни способа, докато форумът на съдиите в България вчера предложи точно обратното, а именно съдът да има възможност да прекрати преждевременно използването на дадено специално разузнавателно средство поради недостатъчна ефективност. Оставям изводите и разсъжденията по това разминаване между мнението на един правилен съдия и на останалите съдии на слушащите дебата в тази зала, но това е един от допълнителните аргументи да бъде създадена подобна комисия. Защото, според мен – казвам го най-искрено, тази комисия наистина ще помогне да бъде изяснен и прекратен проблемът с войната в институциите в България и да получим наистина един следващ по-добър доклад от Брюксел. от Брюксел. Надявам се, че създаването на такава комисия ще накара МВР да се занимава по-малко със съдебната система или поне временно ще ограничи екстравагантните идеи, които това ведомство има по отношение на съдебната система, например лансираното вчера предложение за публично обсъждане на дейността на съдии, които кандидатстват за административни длъжности, за публично обсъждане на решенията и присъдите, които са произнесли български съдии в присъствието, включително на жертви на престъпления. Надявам се, че всеки си дава сметка за какъв публичен линч на съда става дума, защото всеки знае, че винаги по едно дело има две страни, едната от които остава неудовлетворена от решението. Или например идеята, която също беше лансирана вчера, а именно МВР да участва в прерайонирането на съдебните райони, при положение че съдебната география география е правомощие на Висшия съдебен съвет – един наистина конституционно определен орган. Надявам се, че поради всички тези причини мнозинството ще вземе решение да подкрепи една такава комисия, защото правото на безпристрастен съд и справедлив процес наистина е фундаментално право на всеки български гражданин. Няма как да се преструваме, че такъв проблем не съществува. Създаването на една такава комисия ще помогне наистина за прекратяване на войната между институциите и ще спести и на управляващите, и на нас срама на един още по-негативен доклад на Брюксел през това лято.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз счетох, че съм длъжен да взема думата, за да се изкажа по този проблем, защото знам, че има обществени очаквания парламентът да вземе нужната позиция и становище по този тежък обществен проблем. Естествено аз ще подкрепя създаването на тази парламентарна анкетна комисия и искрено се надявам, че всички народни представители ще подкрепят създаването на тази парламентарна анкетна комисия, която касае оказването на натиск върху и срещу съдебната система. От една страна, ние виждаме, че има едно тенденциозно дискредитиране на Народното събрание. От друга страна, има оказване на един сериозен натиск върху съдебната система от страна на изпълнителната власт и конкретно от министъра на вътрешните работи. работи. Ние като народни представители сме длъжни да защитим авторитета на институцията Народно събрание. Освен това сме длъжни да защитим очакванията, които обществото има. Тоест, да се се сложи бариера и да бъде поставено ограничение върху една такава намеса върху самостоятелна институция, каквато е съдебната система. Естествено, създаването на тази парламентарна анкетна комисия не е самоцелно или заради защита на съдебната система, тя е достатъчно функционална, за да може сама да осъществи такава защита. Създаването на такава анкетна комисия освен защита на авторитета на Народното събрание, има за цел да защити общия принцип – принципа за ненамеса върху една независима власт, защитаване принципа за независимост на различните власти, а това е защита на правовата държава, която е една от гаранциите за отстояване на демокрацията и защита на човешките права. Сега искам да се обърна конкретно към управляващото мнозинство. Създаването на такава парламентарна анкетна комисия, уважаеми колеги, не е атака срещу Вашия вътрешен министър, а е защита за правителството, което Вие сте излъчили. Защо? Преди няколко дни дни в едно свое изказване апелирах сумите от бонусите да бъдат внесени във Фонда за лечение на деца. Сега виждам, че министър-председателят с апела си да бъдат върнати тези бонуси предвижда те наистина да бъдат внесени във Фонда за лечение на деца. Ще се обърна към него с едно разсъждение, което защитава общия принцип, с който се обърнах и към Вас. Господин министър-председател, има един закон на диалектиката, който гласи, че количествените натрупвания водят до качествени изменения.

количествено натрупване води до сериозни качествени изменения. Ние в парламента създаваме няколко парламентарни анкетни комисии, които се занимават с полицейско насилие, натиск, оказван върху съдебната система, натиск, оказван върху граждани. Това са количествени натрупвания, които могат да доведат до качествено изменение на този етап.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Смятам, че предложението за създаване на временна комисия, която да проучи случаите на натиск, упражняван от страна на министъра на вътрешните работи върху органи на съдебната власт, е основателно и обосновано. Въпреки това обаче то няма как да бъде прието. Няма как да бъде прието поради факта, че няма как мнозинството да приеме да бъде извършена пълна диагностика на политическия двигател на партията, на човека, който до голяма степен управлява процесите в нея. Вие ще отхвърлите това предложение. Искам обаче да Ви кажа как обикновено се натрупват проблемите в системите за сигурност, в частност в Министерството на вътрешните работи. Такива случаи от близкото минало могат да бъдат поучителни, защото когато започне да се увеличава напрежението и недоверието вътре в МВР, включително на хора, които могат да имат ключови позиции или по-широко – сред служители на системата, ерозията, идваща отвътре, започва да се пренася навън, да търси своите адресати. По този начин атаката върху МВР се формира като обществена, медийна и друга атака. Дали това ще стане, докато продължава мандатът на правителството или не, е трудно да се каже. Това обаче са много сериозни въпроси и смятам, че трябва да им обърнете внимание. По този причина публичният дебат е по-добрият вариант

смекчи тона при комуникацията със съдебната власт. В случая обаче това частично признание не снема целия проблем. Не твърдя, че ако ние поставим въпроса, както е формулиран, следва да прехвърляме проблема от болната на здравата глава, защото изцяло здрава глава в правозащитната система в България няма. Следователно по-добре е да бъдат оценявани усилията и трудът на отделните полицаи и отделните магистрати, като се въздържаме от крайни обобщения какво е състоянието на всеки един от елементите на правозащитната система. Разбираемо е също защо политическите представители в законодателната и в изпълнителната власт понякога са по-чувствителни към критиките отвън и по-настойчиви в усилията да се постигнат бързи резултати. Защото не органите на съдебната власт, а политическите представители са тези, които поддържат европейската комуникация и носят пряко отговорност пред гражданите. Те трябва да отговарят, всички ние трябва да отговаряме включително за недостатъците и пропуските в съдебната власт. Това може да бъде донякъде обяснението за част от тези напрежения. Въпреки това те не позволяват да се прекрачват определени институционални граници, които могат силно да засегнат доверието към съдебната система, да разколебаят силно усилията на хората, които искат да прилагат закона и да бъдат неподатливи на различни зависимости. На Ваше място мисля, че щеше да бъде по-добре да приемете това предложение, дори да го разширите, като изследвате не само случаите на натиск от страна на МВР върху органи на съдебната власт, но включително и икономическите зависимости, които проникват в съдебната власт, защото това е другият сериозен проблем, пред който тя е изправена. Въпросът е да се потърсят именно тези средства, които до минимум да ограничат такива въздействия, защото ние по-често и по-лесно сме свидетели на политическия натиск,

за някои от прословутите свидетели на обвинението. Шестват няколко души по различни дела и се създава впечатлението, че главно върху тях се крепят обвинителните тези. Не е ли странно обаче да възприемаме подхода на един увлекателен български сериал „Под прикритие”, който изглежда е създал погрешно впечатление в министъра на вътрешните работи, че ако един свидетел на обвинението извърши престъпление, той е невинен, защото просто обслужва целите на обвинението такава постановка в наказателното право няма. Нека тези хора, давайки полезната информация и разкривайки евентуални престъпления, в същото време да не бъдат под чадъра на МВР, защото може да се окаже, че освен чадър на МВР, върху някои от тях има и финансов чадър, тъй като са участвали в големи финансови, включително банкови измами. Тук тази нишка трябва да бъде разплетена, защото могат да се открият известни интересни сюжети и известни участници! Това са големите проблеми, които показват скритите механизми на властта. Не мисля, че по-голямата част от аудиторията в тази зала е съставена от наивници, които най-малкото не искат да забележат тези проблеми и зависимости.

Тази комисия всъщност не е толкова средство за натиск върху ръководството на МВР, а тя може да бъде един много полезен терен, върху който да се види механизмът, по който се осъществява голямата част от властта в България, на тази сенчеста и тъмна власт, на която не би трябвало да бъдем подвластни.

Не виждам. Закривам дискусията. Моля народните представители да влязат в пленарната зала – предстои гласуване. Подлагам на гласуване следния проект за: „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случаите на оказан системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия със задача да изясни случаите на оказан системен политически натиск от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, ограничаващ независимостта на съдебната власт и адвокатурата, както и системното пренебрегване на презумпцията за невинност и правата на гражданите. Комисията се състои от 11 народни представители – по двама представители от всяка парламентарна група и един независим народен представител. 3. Избира състав на комисията...” В случай че приемем това решение, след това ще бъде попълнен съставът.

Защото преди няколко години министър-председателят на предходното правителство, министърът на икономиката и министърът на правосъдието дадоха една пресконференция в Министерския съвет – тук представителите на медиите сигурно добре помнят – по повод едно решение едно решение на състав на Търговското отделение на Софийски съд по повод Кремиковци. И там, в тази пресконференция, заявиха, че този състав на съда, тези съдии трябва да бъдат дадени на прокурор, уважаеми колеги. За това става въпрос. Тези хора сега внасят проект за решение, видите ли, ние трябва да видим защо някой е изразил мнение, презумпция за невинност и така нататък. Вижте за какво става въпрос: